radom.Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda, dakle, po redosledu narodnih poslanika prema prijavama za reč u pretresu o Predlogu za izbor Vlade.Reč ima narodna poslanica Dubravka Filipovski. Izvolite. posle vašeg ekspozea u raspravi juče i danas u ovom visokom domu zapravo postavljamo lestvicu ciljeva koje u narednom periodu treba da ostvarimo i postignemo. Zaokružujemo celinu, koja za mene predstavlja ugovor sa građanima Srbije postignutog na osnovu legitimiteta na izborima, vanrednim parlamentarnim prošle godine, a potvrđenog na redovnim predsedničkim izborima ove godine.Naravno da ništa neće biti lako, bez otpora, bez osporavanja, što ste i sami mogli da osetite lično ovih dana. Zbog toga vam se divim na hrabrosti, divim vam se na riziku koji preuzimate i divim vam se na želji da menjate Srbiju, uprkos etiketiranju, diskriminaciji, omalovažavanju.Vi ste, zapravo, ovih dana poslali nekoliko važnih poruka, da ste veoma hrabri, da ste trpeljivi i da ste odlučni da nastavite započete reforme.Vaš mandatarku i buduću premijerku za mene zapravo znači afirmaciju rodne ravnopravnosti, izgradnju tolerancije u ovoj zemlji i zbog toga u narednom periodu od vas očekujem pokretanje dijaloga, unutrašnjeg dijaloga koji, po mom mišljenju, ne postoji u Srbiji zbog prevelike ostrašćenosti, a i te kako nam je potreban.Cenim što je prethodna Vlada bila veoma iskrena prema građanima Srbije, što je preuzela veoma hrabre mere i od vaše posvećenosti u narednom periodu vas i vašeg tima, o ciljevima o kojima govorimo, zavisi budućnost zemlje, zavisi odluka svakog mladog čoveka da li će odlučiti da svoj život nastavi ovde u Srbiji ili van nje, zavisi dolazak stranih investitora i još mnogo toga, ali je zapravo za mene ključno pitanje, koje je veoma važno za svaki resor i za svakog ministra, šta je to što smo danas uradili za život jednog građanina? Ukoliko vi budete insistirali na tom pitanju, verujem da rezultati neće izostati.Pred vama su nesumnjivo tri ključna izazova – stabilnost, unutrašnja, politička, ekonomska, regionalna, ne postoji alternativa za reč stabilnost. Zatim, kontinuitet, da ne počinjemo uvek ispočetka, i dijalog, o kojem sam vam već govorila.Naravno da će vas čekati puno teških trenutaka u regionalnoj saradnji. Zbog toga od vas očekujem da na sve regionalne izazove, zajedno sa potpredsednicom Vlade gospođom Mihajlović, reagujete insistiranjem na realizaciji regionalnih projekata, sa ciljem da nas autoput do Tirane, autoput do Sarajeva, brze pruge do Budimpešte spajaju i ujedinjuju, a ne razdvajaju kao do sada, a tu je, naravno, i carinska unija, koju treba realizovati, Regionalna carinska unija, koju treba realizovati, a koju je predsednik Vučić već najavio.Naravno da je neuporediva pozicija Srbije danas na međunarodnom planu sa pre nekoliko godina. To je dragulj koji vam je ostavljen i koji u narednom periodu treba da sija i koji sa ekonomskim parametrima predstavlja najveće vrednosti dosadašnje Vlade.Posle Vlade.Posle vašeg ozbiljnog ekspozea, imala bih nekoliko i preporuka na unutrašnjem planu za vas. Po meni, mora da bude bolja iskorišćenost ljudskih resursa, kapaciteta ljudskih resursa. Naglasak treba da bude na stručnosti, na kompetentnosti, na menadžmentu. Vrlo je važno kako ćete koordinirati ministarstva. Veoma je važna komunikacija među ministarstvima i, naravno, ozbiljni razgovori i ozbiljne rasprave o bitnim temama.Za kraj, imam jedno pitanje za vas, vezano za održivi razvoj. S obzirom da je na agendi UN ovo pitanje visoko na lestvici do 2030. godine, šta mi preduzimamo po tom pitanju, ko će se time baviti, koja će biti direktna zaduženja Vlade? Konkretno, završiću sa činjenicom, naše mlade generacije moraju da budu da budu konkurentne na svim tržištima znanja, jer znanje je najveći resurs jednog naroda. To ste, uostalom, juče i rekli u svom ekspozeu.Budite uvereni da ćete u ovom visokom domu imati za sve dobro što pokrenete podršku velike većine građana Srbije i nas, naravno, narodnih poslanika koji ih predstavljamo.Zbog toga ću vas podržati u danu za glasanje. Hvala. **Vladimir Marinković**

je već treći ekspoze budućeg premijera Srbije koji slušam u uslovima manje-više nepromenjene skupštinske većine. Moram da primetim da već treći put u ekspozeu premijera se ne spominje Vojvodina, iako je to jedina funkcionalna pokrajina u Republici Srbiji.Moram primetiti da čak uprkos tome što smo čuli i hvalospeve višejezičnosti i multikulturalnosti u Srbiji, nije spomenuta činjenica da, recimo, Skupština Vojvodine je sa svojih šest službenih jezika najmnogojezičniji parlament na teritoriji Evrope, osim samog Evropskog parlamenta.Nismo čuli šta će biti sa udžbenicima na jezicima nacionalnih zajednica, obzirom da iako je bilo obećanja prošle godine, to pitanje nije rešeno ni ove godine, a po svemu sudeći, ni za sledeću školsku godinu neće biti rešeno.S

i to kroz Zakon o finansiranju lokalnih samouprava, gde su lokalne samouprave dovedene u poziciju da učestvuju sa desetak procenata u javnim prihodima Republike Srbije, dok je, recimo, u Švedskoj taj procenat 45%, u Nemačkoj 38%, u Hrvatskoj oko 30%.Drugim rečima, naravno da će onda lokalne samouprave biti u problemima i dugovima, kao što to već jesu.Zatvaranje seoskih škola koje je najavljeno znači dalju centralizaciju koja je karakterisala i dosadašnji rad Vlade, tako da ako mislite da sprečite preseljenje kompletnog stanovništva Srbije u par centrala i ako mislite da sprečite odliv građana Srbije u druge zemlje, onda morate obezbediti da ostanu tamo gde su rođeni, recimo, to može biti i van Beograda.Upravo u tom smislu bi bilo izuzetno važno povesti računa o tome da se pronađe novac, da se škole ne zatvaraju samo zato što nemaju dovoljno dece, jer za to smo u krajnjoj liniji svi mi odgovorni lošom i neodgovornom populacionom politikom.U svakom slučaju, ako vas neko pita kako bi se mogao pronaći novac za to. To je vrlo jednostavno. Ne treba zaboraviti da NIS plaća najnižu rudnu rentu u regionu, i to samo 3%. Dići samo 7%, čime bi to i dalje bilo besprizorno nisko, bi se rešilo pitanje finansiranja svih škola za svu decu u ovoj zemlji. Ja ne vidim gde je tu problem, kao što treba, naravno, i privesti u sistem PDV-a nevladine organizacije koje imaju dosta nejasne i mutne sisteme finansiranja. Tu na prvom mestu mislim na Srpsku pravoslavnu crkvu. Plaćanje poreza je obaveza svakoga ko prihoduje nešto u ovoj zemlji, a prihodi Srpske pravoslavne crkve po mnogo osnova su, po procenama, vrlo visoki i ne samo srpske pravoslavne crkve, nego i drugih verskih zajednica.Tako da u tom smislu, ako se samo sa te dve strane pristupi ovom problemu, ja verujem da bi on bio brzo i lako rešen. Divno je obnoviti dva važna muzeja kao što ste najavili, a da li ste primetili da su oba ta muzeja, i Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti, u Beogradu?Izvanredno je obnoviti sedam medicinskih ustanova. Da li ste primetili da je od tih sedam šest u Beogradu, a jedna u Zemunu? LJudi žive i van Beograda. Ovo sve više liči na nekakav tip predizbornog programa programa za beogradske izbore, nego na ekspoze nekoga ko hoće da bude mandatar Vlade Republike Srbije.Važna je stvar, rekli ste da ćete u sledećih 100 dana rešiti pitanje onemogućavanja lake kupovine obradive zemlje u Srbiji od strane stranaca. Skrećem vam pažnju da do 1. septembra, kada to počinje da važi, imate još samo 63 dana. Mi smo predali zakon, imate ga na sajtu Narodne skupštine, možete se njime poslužiti, tako da nemate izgovor da niste stigli, a da slučajno nije bilo vremena da se taj i takav zakon napravi.Naravno, ko će rešiti pitanje policije i ko će rešiti pitanje položaja vojske u ovoj zemlji? Znam ko neće rešiti, ali ko će to rešiti? Ko će rešiti stambena pitanja vojske? Ko će rešiti pitanje činjenice da su naši policajci na granicama prema EU u poderanim uniformama, u zarđalim kontejnerima gde se zimi greju od granja koje skupe oko svog stražarskog mesta? Sot. To je tačno. To je Sot, idite pa pogledajte. sam bio, pogledajte. Možemo otići zajedno, hajde, nemam ja primedbu, ali hoću da se to pitanje pokrene zato što policija mora imati dovoljno sredstava da obavlja svoju dužnost. To isto važi za vojsku i pitanje vojne imovine kojom bi se moglo mnogo pitanja vezanih za stambene probleme vojnika, za stambene probleme starešina itd, itd.Sve u svemu, ovo su samo nekoliko nabacanih tema koje sam želeo da vam predočim, koje pokazuju da ekspoze koji smo čuli nije napravljen tako da sagledava u kompletu slike Srbije i šta tu treba učiniti. Ako se nastavi sa ovakvom centralizacijom, to će po Srbiju biti izuzetno štetno i zbog toga mi ne možemo da glasamo za predlog Vlade ovog ovog mandatara.I još jedno malo pitanje – koga gospođa mandatar misli ove godine da pošalje u Srebrenicu? Hvala lepo.

Hvala vam.U ekspozeu sam i u samom programu Vlade, mom govoru u ekspozeu sam nekoliko puta pomenula nekoliko puta pomenula Vojvodinu i dokaz za to je nekoliko važnih kapitalnih projekata o kojima sam pričala, a i o kojima sam pisala. Dakle, jedan od tih je naravno Klinički centar Vojvodine u koji se ulaže 32,6 miliona evra.

naučnotehnološki park Novi Sad, pokrenuta je izgradnja u oktobru prošle godine, završetak do kraja 2018. godine, 29 hiljada

od njih. Jutros je potpisan Ugovor, ministar Šarčević je potpisao Ugovor za izgradnju zgrade za „Biosens“ institut Novi Sad.Čini mi mi se upravo suprotno. Vojvodini je pripalo baš jako puno prostora i sredstava. Drago mi je zato što mislim da imamo jako puno potencijala tu, ali ne bih se složila svakako sa tim da Vojvodini nije nije pružena dovoljna pažnja u ekspozeu.Što se tiče Srebrenice, mislim da je važno za građane Srbije, opet da napomenem da je Vlada Srbije dala pet miliona evra za razne projekte u Srebrenici. Ko će ići ove godine u Srebrenici će biti nešto što ćemo odlučiti.Što se tiče održivog razvoja, u Vladi već postoji i funkcioniše tim za smanjenje siromaštva i inkluziju koji se bavi održivim razvojem i on je u kabinetu potpredsednice Vlade, ministarke Mihajlović, i prilično je već uradio. Bavi se koordinacijom svih ministarstava i Vlade da radimo na tome. Hvala puno.

Znači, to je pitanje idejnog rešenja, a nije pitanje izgradnje koridora. To je jedno.Drugo, Novi Sad, koji ste spomenuli, nema gradsku bolnicu. Da li to znate? Ima Klinički centar Vojvodine koji je formatiran da uslužuje građane cele Vojvodine, ali sam grad Novi Sad nema uopšte bolnicu.Dakle,

po pitanju jasnog formatiranja odnosa unutar Srbije i odnosa između Republičke i Pokrajinske vlade i lokalnih samouprava koje su, po mom mišljenju, izuzetno zapostavljene premalim izdvajanjima za njihovo normalno funkcionisanje. Hvala. Hvala.Uvažena predsednice Parlamenta, poštovani ministri, poštovana gospođo Brnabić, dame i gospodo narodni poslanici, kao predstavnik albanske manjine u ovom zakonodavnom Domu i narodni poslanik Partije za demokratsko delovanje iz Preševa, podržali smo prethodnu Vladu, njen program i predsednika Vlade, Aleksandra Vučića,

namera je da, i mi kao manjina, dajemo naš mali doprinos u celovitom programu Vlade, a i putu prema EU. Ova podrška može da se opravdava, zato što sa obe strane smo voljni da se poboljša klima između nas, a i predsednik Vučić je saglasan da radimo više na ovom planu, da ovi naši zahtevi budu u većini rešeni, što je u zajedničkom interesu.Prema dosadašnjim postupcima vidi se da radimo uzajamno i, kao poslanik parlamentarne većine, a i Vlada prema svojim postupcima, praktično pokazuje svoju volju za rešavanje naših problema, za koje imamo pismene zahteva kao sporazum. Očekujemo od Ane Brnabić, da ovi dogovori koje smo imali sa predsednikom Vučićem, realizujemo u optimalnim rokovima. Ovakav način rada i saradnje avansira naš status i u ove tri opštine, na jugu, gde žive Albanci, pa i šire u Srbiji. Težimo da imamo manje problema oko ispunjavanja uslova za manjine, a i za neka poglavlja, kao olakšica za ulazak u EU.Nadamo se da će se nova Vlada iskreno baviti manjinskim pravima i postizanju punopravnog članstva u EU. Kroz taj proces evropskih integracija stvoriti klimu u kojoj će se manjine osećati bezbedno, i u kojoj će moći da ostvare sva prava predviđena evropskim zakonodavstvom. Mi, kao albanska manjina, kasnimo kod dinamike realizovanja i rešavanja naših problema, zato što smo prolazili kroz neki istorijski inhibitora i drugih oporemećenih situacija. S toga mi treba zajednički da ubrzamo proces koji već stvaramo i koji će dobiti bolje rezultate.Cenimo prioritete digitalizacije i obrazovanja, zato što se vidi da kandidat za premijera Ana Brnabić, prati savremene trendove naprednog sveta.

Ove dve stvari vrlo visoko cenimo i želimo puno uspeha. Hvala. **Maja Započeću nečim pozitivnim, a to je da je mandatarka stekla diplomu na stranom univerzitetu, koji doduše na svetskoj listi ispod petstotog mesta, za razliku od velikog broja visokih funkcionera koji imaju sumnjivo stečene diplome, često sa univerziteta, još sumnjivije reputacije.Nažalost, tu se završava sve pozitivno što mogu reći o Vladi. Najblaže je rečno da ekspoze počinje rečenicom da je strateški cilj Srbije pristupanje EU, a da mandatarka zatim u svom izlaganju ni jednom rečju ne pominje poštovanje temeljnih evropskih vrednosti, poput vladavine prava, što je preduslov za uspeh u ovom procesu. Parafrazirajući čuveni govor Martina Lutera Kinga, ekspoze možemo da nazovemo – imam san o digitalizaciji. Tako smo prisustvovali iznošenju prevelike vere da se tehničkim rešenjima mogu rešiti suštinski problemi sa kojima se suočava naše društvo.Osnovno pitanje – šta kvalifikuje mandatarku da obavlja posao premijere? Da li su to možda rezultati koje je imala kao ministarka? Ako pogledamo godišnji izveštaj o sprovođenju reforme javne uprave, videćemo da su samo dva od 13 rezultate realizovana, kao i samo 29% predviđenih aktivnosti. Istovremeno, gradovi i lokalne samouprave u Srbiji duguju oko milijardu evra, a kasne u plaćanju dospelih obaveza, dodatnih 300 miliona. Ako su ovo rezultati najava koliko će biti uspešna kao predsednica Vlade, ne preostaje nam ništa drugo nego da se duboko zabrinemo.Jedan od najvećih problema sa kojima se suočava Srbija jeste odliv mozgova, onaj koji je poslednjih nekoliko godina, nažalost, dobio na intenzitetu. Ako sudimo prema uspešnosti, i politike zadržavanja kvalitetnih kadrova u samom ministarstvu iz državne uprave, i čini mi se da ni po ovom pitanju nema mnogo razloga za optimizam. Na ovo se nadovezuje pitanje, koliko će uspešno Vlada suočiti sa problemom da je Srbija pri svetskom dnu, kada su u pitanju inovativnosti i konkurentnost, bez kojih nema budućnosti i napretka.Uz prethodno pomenuti odlazak najtalentovanijih, pretvorićemo se, ukoliko već nismo, u zemlju jeftine radne snage. Umesto da jačamo naše resurse u oblasti nauke i tehnologije, čemu bi sigurno doprinelo postojanje posebnog ministarstva, Vlada će kao surogat imati ministra bez portfelja

Hvala. uvažena gospođo Brnabić, nije ni čudo što ste vi glavna meta, ovih dana, napada NATO lobista i NATO fanatika, jer jednostavno izgleda da su od vas očekivali nešto drugo, a ne da politiku Vlade definišete na onim principima na kojima je prethodna Vlada postojala, usaglašena i funkcionisala, a to je osnovno i najvažnije pitanje, pitanje neutralnosti i suvereniteta Republike Srbije.Nama iz Pokreta socijalista je veliko zadovoljstvo što ste prepoznali rad i uspehe u radu ministra Aleksandra Vulina, i poverili mu, za nas, ne manje važno ministarstvo u odnosu na ono ministarstvo u kojem je do sada radio. Ponavljam da je za nas prioritetno, ono što sam već napomenuo, a to je pitanje neutralnosti, pitanje suvereniteta, i pitanje zaštite najugroženih kategorija stanovništva u ovom trenutku. To je onaj deo političke platforme i programa koji je opredelio PS da učestvuje u svim Vladama, do sada, i opredeljuje ga da nastavi i ovu Vladu, da podržava i da učestvuje aktivno u njenom radu.To što Aleksandar Vulin neće više biti ministar rada, zapošljavanja, socijalne politike, ne znači da prestaje, na bilo koji način, naše interesovanje i želja da pomognemo maksimalno i doprinesemo što boljem radu tog ministarstva. Apsolutno podržavamo ovaj vaš predlog da ga na tom mestu, tako da kažem, nasledi i to ministarstvo preuzme gospodin Đorđević. Verujemo da će, zasigurno, nastaviti tamo gde je Aleksandar Vulin stao i nadograditi taj sistem još bolje. Mi mu stojimo na raspolaganju sa svim idejama i snagom koju nosimo sa sobom.Ono što želim da kažem, nije čudo da je drugi prioritetni čovek koga napadaju danas NATO lobisti i NATO fanatici, Aleksandar Vulin, jer time što ste predložili Aleksandra Vulina za ministra odbrane, vi ste jasno stavili do znanja da će Srbija nastaviti isključivo politiku vojne neutralnosti.Čuli smo sve i svašta ovde, od onih koji su svojevremeno, kada je postao direktor Kancelarije za KiM, ga napadali zato što nije sa KiM, a Kancelariju je vodio bolje nego iko pre njega. Kada je postao ministar rada i socijalne politike, pitali su šta će tu kada nije socijalni radnik,

je preuzeo vođenje migrantske krize, napadali su ga da ne zna ništa o migracijama, a na kraju je ceo svet potvrdio da je Srbija bila i jeste, najuspešnije upravljao migrantskom krizom, da vas podsetim samo, Aleksandar Vulin je jedini ministar rada i socijalne zaštite u Evropi koji se bavio migrantskom krizom. Sve ostale zemlje su rešavanje ovog problema poverile ministarstvima unutrašnjih poslova i odbrane, samo je Srbija to pitanje poverila Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, na čijem je čelu bio Aleksandar Vulin, i opet smo u celoj Evropi bili najbolji i najefikasniji.Svi oni koji ga danas bezrazložno napadaju, napadaju ga jer je Aleksandar Vulin jednostavno odgovoran, efikasan, sposoban i to je ono što oni njemu ne mogu da oproste nikako. Hvala. Poštovana predsednice parlamenta, dame i gospodo narodni poslanici, poštovana mandatarko i kandidati za članove Vlade, moram da priznam da sam očekivao mnogo više od buduće premijerke, Ane Brnabić, mnogo više od njenog ekspozea, iz prostog razloga što sam video u njenoj biografiji da je završila fakultet u Americi. Doduše, nije navedeno koji je to fakultet. Dalje se kaže da je magistrirala u Engleskoj i da je godinama radila za američku vladinu agenciju.Očekivao agenciju.Očekivao sam da Ana Brnabić da jedan novi duh, jedan novi koncept Vlade Republike Srbije, da će istaći pet strateški važnih stvari i važnih tačaka oko kojih bi mogli svi da se dogovorimo, i vlast i opozicija i da možemo zajedno da radimo na realizaciji tih ciljeva. Valjda postoje neke stvari oko kojih možemo da se dogovorimo, a ne da isključivo slušamo optuživanje prethodne vlasti za sve ono što je ona radila i sve to što je radila prethodna vlast ne valja, a sve ono što radi sadašnja vlast valja.Razočaran sam da je mandatarka pribegla manipulaciji podacima kao što je to radio njen prethodnik. Mislim da ne možemo da napravimo nikakav napredak ako se građanima serviraju netačni podaci i to u pogrešnom kontekstu.Dakle, govorili ste juče o javnom dugu. Istina je da je 2012. godine dug bio 15 milijardi evra, da je sada taj dug devet milijardi evra veći. Dakle, devet milijardi evra je vlast Srpske napredne stranke zadužila Republiku Srbiju i građane Republike Srbije. Istina je da je učešće tog duga u bruto društvenom proizvodu 72,9% na kraju 2016. godine, projektuje se da će biti manji u 2017. godini, videćemo to još do kraja godine, ali je isto tako istina da je taj dug bio 45,4% 2011. godine; da taj dug raste vrtoglavo u 2013. godini, kada je ministar finansija bio Lazar Krstić, koga nismo doveli mi, nego ga je doveo Aleksandar Vučić. Naravno, taj dug u 2014. godini skače na 70%, pa u 2015. Istina je da su na naplatu došla i zaduživanja iz 2014, 2015. i 2016. godine, zaduživanja Vlade Aleksandra Vučića. Došla su na naplatu i nije sporno.Nije sporno da su kamate bile veće do 2012. godine za zaduživanje, nego što su danas. Razlog je situacija na međunarodnom tržištu kapitala, jer euribor je sada minus 0,5%, bio je 4,5%. Zadužujete se isto kao što se zaduživala i prethodna Vlada, s tim što je to zaduživanje objektivno na međunarodnom tržištu sada jeftinije. Ali, zadužili ste se devet milijardi u odnosu na ono vreme i to je ono što ne valja i to je ono što mora da se promeni.Nije fer da objašnjavate kako smo napredovali 44 mesta na Biznis duing listi ako znate da se promenila metodologija u jednom trenutku. Napredak postoji, ali je on duplo manji.Dakle, 20% je veći 20% je veći javni dug danas u bruto društvenom proizvodu nego što je bio 2011. godine.Fer je da kažete da su 2009. i 2010. godina bile godine strašne ekonomske krize u Evropi, da je 2008. godine krenula ekonomska kriza i u Americi i da je to razlog visokih kamatnih stopa za zaduživanje.Mislim zaduživanje.Mislim da ste trebali da unesete nešto novo u Vladu. Ono što ste uveli novo, to je da ima dva ministarstva više. Ono što je novo, to je da Socijalistička partija Srbije ima dva ministra više, dakle, više članova Vlade nego što je imala i to potvrđuje tezu koju sam ja izneo i prilikom rasprave o Zakonu o ministarstvima, da je došlo do političke trgovine, da bi ova Vlada dobila podršku. Srpska napredna stranka nema većinu za ovu Vladu, zato je morala SPS-u da da dva ministarstva, da bi dobila tu podršku. Mislim da toga ne treba da se stidite, oni su vaši koalicioni partneri.Ono što je takođe novo to je da Srpska napredna stranka nije od svojih članova, tvrdi da ima više od 300 hiljada članova, mogla da pronađe nekoga dovoljno kvalitetnog da bude premijer Vlade Republike Srbije, nego je premijer buduće Vlade Republike Srbije neko ko nije član Srpske napredne stranke

godine.Vi kao buduća premijerka i kao mandatarka nemate realno politički autoritet u Vladi Republike Srbije i normalno je da ga nemate jer niste učestvovali na izborima 2016. godine. Za vas građani nisu glasali. Oni su glasali za nekog drugog. Bez takvog autoriteta, neće vam biti lako da sprovedete ono što ste u vašem ekspozeu zacrtali kao ciljeve. Neće vam biti lako da to sprovedete ni sa starim ljudima. LJudi koji se nalaze u Vladi Republike Srbije su ljudi koji su bili u prethodnoj Vladi i nisu uspeli da sprovedu ono što je i prethodna Vlada zacrtala.Dakle, ja se slažem sa vama da treba ulagati u IT sektor i digitalizaciju,

okruženje u kome danas živimo, odnosno početak 21. veka je kompleksna stvar danas u svetu. Meni se čini da ga najbolje oslikava Toni DŽad u svojoj knjizi „Teška zemlja“ koji u dve rečenice kaže suštinu problema. Neregulisani kapitalizam sam po sebi je neprijatelj. Pre ili kasnije on se mora suočiti, a pritisnuti sopstvenom neodgovornošću sa potrebom da ga država spasi. U takvim uslovima mi danas biramo Vladu Republike Srbije.Vladu Republike Srbije koja u svom okruženju treba da promeni osnovne stvari. Danas u svetu nemate laka ekonomska rešenja. Danas nemate rešenja koja su uobičajena. Danas je vreme evolutivnih rešenja, vrlo često i revolucionarnih. Danas kada biramo predsednika Vlade Republike Srbije mi ga u stvari biramo sa jednim istim ciljem, sa istom vizijom i misijom da Srbiji bude bolje. Ta vizija i misija u Srbiji traje već 100 godina. Nema ni jednog predsednika Vlade, nema ni jednog kandidata za ministra i nema ni jednog narodnog poslanika koji ne glasa i ne veruje tom

Ekonomski rezultati su suština jednog uspešnog premijera jedne uspešne Vlade. obrazovanje, kultura, zdravstvo, vojska, sve se to bazira na ekonomiji. Kada imate rast i razvoj ekonomije, imate rast i razvoj društva.Srbija posle desetine godina, bolje reći posle jednog veka ima tu sreću da ima ključne makroekonomske parametre dobre i to je zasluga pre svega jednog čoveka, predsednika Vlade Aleksandra Vučića koji je imao viziju, koji je imao misiju da Srbija izgleda drugačije.Vlada Republike Srbije, parlament Srbije bili su tu samo da ga prate. Danas kada slušamo raspravu u parlamentu Srbije, vrlo često od opozicije čujemo teatralna objašnjenja, jer kako drugačije shvatiti da društveni bruto proizvod u Srbiji sa 1,8 raste na 2,8 2016. godine, kažemo i biće 3% 2017. godine.Kada imate stopu inflacije oko 1,6% na nivou EU, kada vam je kada vam je stopa zaposlenosti 46,7%, a stopa nezaposlenosti 13%, o čemu mi danas da pričamo? To su suviše jaki argumenti i za nas narodne poslanike i za Vladu, ne danas u raspravi, nego za generacije posle nas. Niko danas u raspravi nije govorio o ceni valute koja je u prethodne tri godine porasla 6%. Niko se od opozicionih poslanika nije setio propalih privatizacija, privatizacija, otpuštanja.Dame i gospodo, Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka, Vlada koju je on vodio, pomerili su raspravu u Skupštini Republike Srbije o temama kod izbora mandatara, više nema tih tema. Gospođo premijerka, preuzimate Vladu Republike Srbije sa suficitom od 1,2% na nivou opšte države. Prethodni premijer je podnosio svoj ekspoze kada je deficit bio 6,6%. To je uobičajen deficit, 2012. godine je bio 6,8%. Rast izvoza je 37,4%,

40%.Govore ovde o dugu Republike Srbije i kažu da je dug preko 70%. Bio je. Dug Republike Srbije u odnosu na društveni bruto proizvod je 66,8%. Neverovatan pad u poslednjim mesecima i to nas vrlo brzo približava 60% Mastrihta kada ćemo moći da imamo 0,9% deficita sasvim normalno kao i evropske zemlje.Kada sam danas govorio ove prilično jednostavne i tačne ekonomske podatke, možda to izgleda suvoparno, možda to izgleda jednostavno, možda to izgleda lako, ali to nije tako. To je rezultat napora i rada, rezultat teških odluka. Da krenemo od odluke o Zakonu o radu. To je pre svega stvar poverenja koje je ovaj parlament i prethodna Vlada imala prema Aleksandru Vučiću.Kada nas danas hvale i na zapadu i na istoku za ekonomske mere koje sprovodimo, za spoljnu politiku koju vodimo, mi u Srbiji znamo da smo tek počeli, da smo tek počeli da vraćamo Srbiju na mesto koje joj pripada. Srbija je imala tešku svakakvu, pa i ekonomsku prošlost. Ta ekonomska prošlost predstavlja problem u društvenim odnosima. Danas u Srbiji naravno da imate segmente društva koji funkcionišu jedinstveno u Evropi.Gospođo mandatarka, ja mislim da je vaš ključni problem u narednom vremenskom periodu da kao mlada osoba shvatite da ne postoji prošlost, tj. da postoji, ma koliko ona ekonomska bila, ona nama danas u savremenom svetu nije potrebna, mi je moramo menjati. Društvo, država, ekonomija, ne može više da se vodi, a da se ne poštuju ekonomska pravila, principi i teorija. Srpska rešenja u svim tim oblastima vrlo često davala su srpski loše rezultate.Ono sa čime ćete se vi suočiti kao mandatar i ključni ekonomski problem jeste kretanje cene kapitala. Ako imate rast stope feda, a Centralna evropska banka će vrlo brzo to morati da prati, to će imati posledice na rast euribora. Mi danas govorimo o problemu koji je izvan Srbije. Znači, imaćemo problem kao i ostale evropske zemlje, kao i ceo svet. Da li vi pamtite kad je to tako bilo? Srbija jeste svet i Srbija ne može da se bori protiv međunarodne globalne konkurencije. Srbija ne treba to da radi. Srbiji je mesto u toj konkurenciji. Sloboda i pravda je ono što je sraslo sa Srbijom. Bez slobode i pravde nema ni rasta i razvoja društva. Mi to treba da pružimo, jer smo vrlo često u prošlosti bili u situaciji da nam je to uskraćivano.Da se vratim na početak, DŽad kaže – neregulisano društvo, kapitalizam. Neregulisano društvo je ono što vi kao premijer Srbije, Skupštine Srbije i Vlada Srbije ne treba više da vrati u Srbiju. Teško stečeno poverenje, ne u mere Vlade, već u namere Vlade, koje je iskazano na izborima je suština napretka razvoja Srbije.Gospođo čini mi se da imate dovoljno hrabrosti i dovoljno srpskog inata da preuzmete Vladu Republike Srbije, zato što vam mi verujemo, mi smo tu da vas podružimo, zato što verujemo vašem timu od poštenih i ljudi koje uvažavamo, ali pre svega verujemo zato što ste predlog predsednika države Republike Srbije Aleksandra Vučića. Hvala, gospođo predsedavajuća.Gospođo Brnabić, u ovom kratkom vremenu koje kao poslanička grupa imamo, govoriću samo o onom delu vašeg programa koji se odnosi na Kosovo i Metohiju. Odmah na samom početku moram reći jednu zabrinjavajuću činjenicu, o Kosovu i Metohiji ima svega sedam rečenica, izbrojao sam slovima i brojem, a 13 gusto kucanih stranica o digitalizaciji. To je ono što se bojim da će biti zapravo da unapred govori o vašem stavu i vašoj brizi o Kosovu i Metohiji.Neću govoriti u ovom delu u kom se poglavlju nalazi Kosovo i Metohija, o tome je govoreno, a nalazi se u poglavlju povezivanja Srbije sa Evropom i svetom i saradnja sa regionom. Dakle, u prvoj rečenici vi pozivate, kada je u pitanju Kosovo i Metohija, na istorijski kompromis. Mene zanima o kom istorijskom kompromisu mislite kada govorite o Kosovu i Metohiji? To govorite vi, a o tome govori i Aleksandar Vučić. Moram da vas podsetim, kada je u pitanju teritorijalna celovitost zemlje, tu ne može biti kompromisa. Nije sporno mirno rešavanje problema, ali kompromisa oko teritorije nema.Dakle, u zadnjoj rečenici takođe kažete da ćete nastaviti kontinuitet prethodne Vlade i da ćete se u najvećoj meri oslanjati na predsednika Republike Aleksandra Vučića i na njegovu dosadašnju politiku. U ime Srba sa Kosova i Metohije, ja vas zaista molim, nemojte to činiti, jer je Aleksandar Vučić potpisao Briselski sporazum i predao suverenitet zemlje separatističkim vlastima u Prištini. O posledicama Briselskog sporazuma nemam vremena zaista da sada ovde govorim do kraja. Ali, priznaćete, mi koji živimo na Kosovu i Metohiji imamo pravo da imamo taj utisak izdaje i utisak da smo izdati od strane države i od strane ove vlasti.Juče je gospodin Boško Obradović rekao da su potpisnici Briselskog sporazuma Aleksandar Vučić Ivica Dačić izdajnici. Ja ne mogu da se složim unapred sa tom njegovom tvrdnjom, ne zato što ću ovde biti kažnjen od strane predsednika Skupštine, to je najmanje važno, već što oko toga ima različitih mišljenja mišljenja i u samim Dverima. Recimo, prof. dr Kosta Čavoški, koji je predsednik političkog saveta te stranke, tvrdi da oni nisu izdajnici, da izdajnik može biti vojnik koji napusti front, već da su oni, po njegovim rečima, citiram ga – potpisnici Briselskog sporazuma su

Hvala.Prvo za građane Srbije da kažem da mi je neverovatno da razgovaram sa ljudima, kao kandidat za predsednika Vlade Srbije, tako što neko dođe ovde, ispriča šta ima, kaže gomilu netačnih i poluinformacija, ustane i izađe, a onda ja kao kandidat za predsednika Vlade treba na to da odgovaram, ali odgovaraću građanima Srbije zato što je, na kraju krajeva, to najvažnije.Da krenem prvo od onog što mi je najlakše, od rezultata Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu koje sam vodila u poslednjih deset meseci. Krenućemo od racionalizacije državne uprave. Nije težak posao bio racionalizacija državne uprave. Tražio ga je pre 15 godina je pre 15 godina MMF tada, da bi probali da stabilizujemo finansije. Pregovarao se taj aranžman sa MMF tada šest meseci, počeo i onda je MMF otišao iz Srbije posle 25 dana zato što ništa nije urađeno u prvih 25 dana. Nije težak posao. Proban je pet puta, pa je sada uspeo. U racionalizaciji državne uprave, gde je završena prva faza, a druga faza je reorganizacija, je državna uprava, kao što sam i rekla, smanjena za 39 hiljada ljudi, zajedno sa javnim preduzećima za više od 80 hiljada ljudi. To su ukupne uštede za budžet, uštede koje plaćaju građani Republike Srbije kroz svoje poreze od od oko 180 miliona evra. To je završeno, ta prva faza u mom mandatu.Ušli smo u drugu fazu reforme državne uprave, to je reorganizacija državne uprave i najvažnije – mrežnih sistema prosvete, zdravstva i socijalne zaštite. Zajedno sa resornim ministarstvima, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je završilo akcione planove i vizione dokumente za dva mrežna sistema, za prosvetu i za socijalnu zaštitu, a za zdravstvo se u ovom trenutku završava.Puna implementacija Zakona o opštem upravnom postupku, par ekselans zakon koji je donela prethodna Vlada u mandatu ministarke pre mene, fantastičan zakon, zakon koji potpuno menja konačno odnos države prema svojim građanima i kaže – država postaje servis građana, građani više nisu kuriri za državu. Trebalo je da dođe do 2015. godine, da kažemo – dosta je bilo da građani budu kuriri za državu. Nije teško, samo niko nije uradio.Puna implementacija Zakona o opštem upravnom postupku znači da ste morali da povežete neke baze podataka da bi automatski državni službenici i ljudi na šalteru mogli da povuku te podatke. To nikako niste mogli da uradite bez jedne, jedne, najvažnije stvari – matičnih knjiga u elektronskom obliku. Dok god imate matične knjige, one ogromne knjige, ovako, rodite se, venčate se, se, matične knjige preminulih, pa upišete i dok god je to u knjigama vi ništa ne možete da uradite za građane da oni više ne budu kuriri države.Posle sedam godina, u mom mandatu ministra, taj posao je konačno završen. Zato smo od 1. juna mogli da pustimo punu implementaciju Zakona o opštem upravnom postupku, tako što smo povezali šest najvažnijih baza podataka – matične knjige, Poresku upravu, Ministarstvo unutrašnjih poslova, PIO fond, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i Nacionalnu službu zapošljavanja. Sada, kao što ste videli u poslednjih desetak dana, građani mogu da dođu, zakažu venčanje samo sa svojom ličnom kartom i odmah sve završe na tom mestu, isto kao što mogu da dođu u policiju i prijave bebu za pasoš samo sa svojom ličnom kartom i ne treba im ništa više drugo. To je završeno u poslednjih deset meseci. Nije puno, ali završeno je.Pustili smo i projekat „Bebo, dobrodošla na svet“, „e-beba“, smešan je verovatno, osim roditeljima kojima se sada rađaju deca, koji više ne moraju da uzmu tri dana slobodno sa posla i da idu na pet različitih šaltera, nego lepo u porodilištu prijave svoju bebu potpuno besplatno za 15 minuta, to uradi neko u porodilištu za njih i onda na kućnu adresu dobiju izvod iz matične knjige rođenih i zdravstvenu karticu. Isto nije puno i dosta je smešno, osim kada ne pričate populistički koliko je važno da se rađaju deca, ali ne možete da obezbedite da kada se deca rađaju roditelji ne uzmu tri dana slobodno sa posla da tu decu prijave.Inspekcijski nadzor. Znate, u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu je od 2015. godine koordinacija svih inspekcijskih službi. Zahvaljujući koordinaciji svih inspekcijskih službi i zahvaljujući tome što konačno, a pričala sam i juče o tome, uvođenje reda i zdravog razuma u državnu upravu, koje ne znam kako se niko nije setio pre 2015. godine, sada imamo inspekcije koje su nadležne i nad neregistrovanim privrednim subjektima. Zahvaljujući tome, ukupan broj novoregistrovanih preduzetnika je porastao za 17% u 2016. godini i, što je još važnije, registrovano je smanjenje broja odjavljenih preduzetnika za 10%, što znači u stvari u stvari da preduzetnici u Srbiji više ne vide tu motivaciju da se ne registruju, prelaze u sivu zonu zato što inspekcije važe i za neregistrovane subjekte i time ljudima omogućavamo fer konkurenciju na tržištu.Nacionalne manjine. Neke prethodne vlade su posebno bile jake na ljudskim i manjinskim pravima, nacionalnim manjinama, pa su onda u prethodne tri godine održane četiri sednice Republičkog saveta za nacionalne manjine i nikad nije bio bolji odnos sa nacionalnim manjinama. Imamo i Akcioni plan za nacionalne manjine, za koji su nas u novembru pozvali u Strazbur od strane Evropskog parlamenta da predstavimo Srbiju kao najbolju praksu u Evropi za nacionalne manjine. taj Republički savet za nacionalne manjine sastao se samo jednom u oktobru 2009. godine i to je bilo u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.Zajedno sa kolegama iz Vlade Srbije, pre svega Ministarstvom za unutrašnje poslove i Ministarstvom građevine, napravili smo dva koordinaciona tela da konačno počnemo da radimo na registrima, registar stanovništva i registar adresnih podataka, to je započeto.Sve započeto.Sve u svemu, nisam radila puno, ali uradila sam nešto za deset meseci i sigurna sam, vidim po ostalim rezultatima koje smo nasledili, da je taj rad u prošlosti bio mnogo veći i imao mnogo više rezultata, tako da hvala vam na tome svima koji su takve rezultate ostavili. Ti rezultati, ako pričamo javnom dugu, takvi da smo samo za kamate dali para toliko da smo mogli da izgradimo 150 kilometara autoputa svake godine. Znači, za dve godine na te kamate mogli smo da izgradimo 300 kilometara autoputa, da nismo imali takve kamate, tako ugovorene.(Nenad

Ako mogu, molim vas, samo da kažem nešto što je važno za građane Srbije, valjda. Deficit opšte države u 2016. godini, kada pričamo o neispunjenim obećanjima, smanjen za više od 200 milijardi dinara u odnosu na deficit koji je država imala u 2014. godini. Srbija je u 2016. godini ostvarila primarni suficit, što znači da kada vratite sve te kamate, kada to otpišete, znači, ostvarili ste suficit od 75 milijardi dinara. Javni dug je u odnosu na kraj 2014. godine smanjen za 3,3% BDP-a i u aprilu 2017. godine on je iznosio 67,7% BDP-a.Sada da objasnim građanima, da ne pričamo o procentima, evo, na najplastičniji način kako to izgleda sa javnim dugom i kakva je situacija ostavljena i zašto je on rastao. da imate nekog ko ne radi ništa, Ana Brnabić je sedela 2008, 2009, 2010, 2011. godine, nije radila ništa, ali morala je da plaća za komunalije, za hranu, za sve ostalo što mora da se plaća, jel, imate neke troškove. Onda, pošto ne radite, nemate platu, ne proizvodite, vi onda pozajmljujete da biste te troškove platili, pozajmljujete po kamatnoj stopi od 7,5%.

se onda zaposli i plaća tu kamatu. Zaposli se sada Jadranka i kaže – dobro, sada imam posao, imam ove dugove koje moram da vraćam po kamati od 7,5%, hajte ja, pošto sada imam posao, nešto proizvodim, radim, da se pozajmim dodatno da vratim zelenaške kamate, a pozajmim se, normalno, kod banke i npr. pozajmim se za 2%, vratim ovo od 7%, radim i vraćam. Praktično zato je za građane rastao taj dug. Ali taj dug vi sada možete da vraćate i zato se on smanjuje.Prvi put u 2016. godini, zbog toga mi imamo traktoriju duga koja počinje da pada. Dakle, imate posao, dodatno ste se pozajmili da vratite ove pozajmice od 7,5% da ne bi više plaćali za kamate samo u vrednosti od 150 kilometara autoputeva godišnje i sada imate polako zdravu državu.Što se tiče lokalnih samouprava i dugova, stvarno, evo, da se ne vraćamo na to, toliko puta sam o tome pričala u Skupštini, čini mi se da imate tu u komšiluku ljude koji bi mogli najbolje objasne problematiku dugovanja lokalnih samouprava. Smederevska Palanka, mala Smederevska Palanka uspela je da se zaduži za tri puta godišnji budžet, pa si ve sad sa tim snalazite. Deficit Beogradu ostavljen 20%, Prokuplje je imalo četiri puta više zaposlenih kod Optimuma pa sad vi to smanjujte. Dakle, u svakom slučaju verujem da su neki ljudi ovde mnogo veći eksperti za pravljenje i objašnjavanje kako su se pravili dugovi lokalne samouprave, nego što sam ja.Što ja.Što se tiče još jedne fantastične stvari, „Duing biznis lista“ Svetske banke, fascinantna stvar za mene, evo, za mene je to fascinantna stvar. Bila su dva Nacionalna saveta Vlade Republike Srbije za konkurentnost. Jedan 2003. godine, pa ništa nije uradio, pa jedan 2008. godine, pa ništa nije uradio. Rekla sam, veb-sajt, pet radnih grupa, velike konstitutivne sednice u Palati Srbija. I, Srbija samo pada i pada i pada na „Duing biznis listi“ Svetske banke. Složićemo se dosta objektivan kriterijum Svetske banke, o onda Vlada Republike Srbije napravi jednu zajedničku Radnu grupu, ništa pompezno, ništa veliko, vodi potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović, tu su svi ministri, daju sve od sebe i za dve godine, - ops, 44 mesta smo se podigli na toj „Duing biznis listi“ Svetske banke i sada samo rangirani bolje nego ikada ranije.Promenila se metodologija, ne u našu korist, da je ostala bili bi u prvih 25 zemalja sveta danas. Tako da nemojte da pričamo o stvarima. Molim vas, puno stvari je siva zona, nisu sve crne i bele, ali ove, ove stvari, javni dug, deficit, inflacija, zaposlenost koja je pala na 13%. Zaposlenost mladih koja je u 2016. godini pala 11%, pa je i dalje 25,8% što je katastrofalno. „Duing biznis lista“ Svetske banke, molim vas, te stvari su ili crne ili bele, a sada su bele. Hvala. Povreda Poslovnika, Zvonimir Stević. poštovana mandatarko, kandidati za ministre, dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram povredu Poslovnika član 107. Narušeno je dostojanstvo Skupštine.Naime, o čemu se radi? Veoma interesantno, i ono što je zanimljivo da su u načelnoj raspravi o zakonu i Vladi i raspravi u pojedinostima, kao i na osnovu ekspozea mandatarke

da li da govorimo o potpisanom Sporazumu CEFTA, da li da govorimo o pogromu koji se desio 2004. godine, gde je tadašnja Vlada i tadašnje rukovodstvo gde je govornik pripadao, izdala samo nekakvo navodno saopštenje o nekakvoj brzi o KiM.Još nešto, ja izuzetno cenim i uvažavam ljude iz Zubinog Potoka,

replike, kakve veze ima što ste vi pomenuti. On je citirao kao što ste vi Kostu Čavoškog citirali. To je bila povreda Poslovnika. Smatram da nisam povredila Poslovnik zato što je prethodni govornik izrekao uvrede na takav način da je citirao Kostu Čavoškog koga ne mogu da kaznim, vrlo rado bih ga

Zahvaljujem predsednice, juče sam na sličan način reklamirala, odnosno sa istom namerom član 107. koji smatram da ste povredili dok je govorila mandatorka Brnabić i smatram da ste dužni da je obavestite o nekoliko stvari.Najpre, da ne može da narušava dostojanstvo Narodne skupštine time što iznosi polutačne podatke ili na taj način da stvara zabunu u javnosti i to se inače zove manipulacija podacima.Samo ću pomenuti našta konkretno mislim, kada je govorila o zasedanju Nacionalnog saveta za nacionalne manjine. Pominjala da je prosek

niti na drugi način kao i svaki drugi postupak koji ugrožava slobodu govora.Mislim, da već nekoliko dana ovde imamo primer da se ugrožava sloboda govora i da se ona karakteriše kao govor mržnje. Zamolila bih sve kolege narodne poslanike da jedni druge poštujemo, a naročito da se poštuje neko ko živi na Kosovu i Metohiji

nije rekao o vašoj porodici nego o tome koliko ste glasova osvojili na Kosovu i Metohiji. Nemojte da iznosite netačne podatke ovde, porodicu vam nije niko spomenuo. Ako vaša porodica,

Morali ste da mi date pravo na repliku zato što je mandatorka odgovarajući meni pogrešno protumačila ono što sam ja govorio. Pa, vas pitam, da li ćete mi dati mogućnost da odgovorim, odnosno da repliciram Mislim, da ni ona ne bi imala ništa protiv. **Maja Gojković** Hvala, poslaniče.Kada mandatarka bude predsedavajući vrlo rado ću saslušati njeno mišljenje.Ona se nije bunila, a vama sam jasno stavila do znanja da replike nema, jer vas je mandatarka…Pročitajte član 104, vi ste barem pravnik pa znate da se članovi, svi, čitaju od početka do kraja. Ne tumači se jedna, dve tri reči.

**Žarko Mićin** Zahvaljujem se, predsednice.Poštovana predsednice, gospođo Brnabić, dame i gospodo ministri, dame i gospodo narodni poslanici, ekspoze koji nam je gospođa Brnabić juče predstavila je jedan sveobuhvatan i dobro koncipiran program Vlade, koji predstavlja nastavak politike reformi, napretka i razvoja, koji je započela Vlada na čelu sa Aleksandrom Vučićem.Smatram Vučićem.Smatram značajnim to što je na prvoj strani, kao jedan od strateških ciljeva nove Vlade istaknuto pristupanje Srbije EU, čime će se faktički nastaviti aktivna politika evropskih integracija, zahvaljujući kojoj smo do sada otvorili 10 poglavlja.U ekspozeu je ozbiljna pažnja posvećena privredi i javnim finansijama, koji su svakako kičma razvoja jedne zemlje i mislim da su postavljeni ciljevi u ovom ekspozeu da deficit opšte države bude ispod 1% i da nivo javnog duga bude ispod 60% realno i to, pre svega, zahvaljujući dobroj fiskalnoj politici prethodne Vlade, zbog koje je budžet Srbije danas u plusu za 20 milijardi dinara.Takođe, ono što smatram dobrim je što ekspozeom predviđena politika realnog rasta BDP-a na osnovu investicija i izvoza, što je nastavak takođe politike koju je vodila Vlada Aleksandra Vučića, zahvaljujući kojoj Srbija danas ima realan rast BDP-a. Pre 2012. godine to nije bio slučaj.Pomenuću još dve nove stvari koje je gospođa Brnabić istakla da će biti u fokusu nove Vlade, a to je digitalizacija, za koju smatram da je izuzetno važna i da će doprineti efikasnosti rada javnih službi i cele privrede, a samim tim i rastu BDP.Fokus u ekspozeu na IT sektor, koji čini preko 10% BDP, je takođe odlična stvar za ovu zemlju, jer zahvaljujući tome što je IT sektor bio u fokusu Vlade Aleksandra vučića, investicije u ovaj sektor su u odnosu na 2015. godinu porasle za 50% na preko 330 miliona evra.Obrazovanje takođe kao fokus, to je uvek ulaganje za budućnost i razvoj naše zemlje i smatram to, takođe, jako dobrim. Gospođa Brnabić neće imati lak zadatak da pomeri lestvicu uspeha koju je postavila Vlada Aleksandra Vučića.Šta je to uradila Vlada Aleksandra Vučića? Pre svega, uspela je da ostvari privredni rast u prošloj godini od 2,8%. Ove godine se očekuje oko 3%. Uspela je da zaustavi rast javnog duga koji je malo pre spominjan i on je sada na 61,7% BDP-a i manji je za 780 miliona evra u odnosu na prošlu godinu. Recimo, da od 2008. godine do 2012. godine taj isti javni dug je porastao za devet milijardi evra.Zahvaljujući politici Vlade Aleksandra Vučića, Srbija je danas šesta zemlja u Evropi po broju novozaposlenih, a nezaposlenost smanjena sa 25,9% na 13%.Vlada Aleksandra Vučića je uspela da stvori 130 hiljada novih radnih mesta, da napravi 138 km autoputa i 360 km lokalnih puteva, dok je neko za 10 godina do 2012. godine uspeo da napravi 10 puta manje.Vlada manje.Vlada Aleksandra Vučića je renovirala i započela radove na više od 360 škola, bolnica, domova zdravlja i ambulanti u 130 gradova, 55 fabrika je otvoreno za vreme Vlade Aleksandra Vučića.Srbija Vučića.Srbija je danas, zahvaljujući Vladi Aleksandra Vučića, moderna i uređena zemlja, koja je poštovana i od Istoka i od Zapada i prepoznata kao stub stabilnosti u regionu.Aleksandar Vučić je trasirao put, a na Ani Brnabić i ministrima je da nastave tim putem, što sam siguran da će učiniti, jer su upravo, zahvaljujući njihovom timskom radu i vođstvu Aleksandra Vučića, ove rezultate i postigli.Tim ministara, koji je gospođa Ana Brnabić predložila, sačinjen je od ljudi sa ozbiljnim biografijama i iskustvom ljudi koji su bili deo tima Aleksandra Vučića, koji su imali rezultate i sasvim je prirodno da ih podržite.Podržaću i Anu Brnabić zbog pokazane marljivosti, posvećenosti, energije, stručnosti. Podržaću je zato što je juče hrabro i pristojno, sa argumentima pobedila sve one koji su zarobljeni u prošlosti, one koji su kritikovali njene rezultate, a nikada ništa za svoju zemlju nisu uradili, one koji su nadležne institucije okvalifikovale kao nesposoban minus jedan, one koji lažno promovišu neke vrednosti i sve one koji su zlonamerni komentarima pokušali da je diskredituju, podržaću gospođu Brnabić i sve ministre, zato što ih podržava naš predsednik Aleksandar Vučić, čovek koji je svo biće i svoju energiju posvetio tome da Srbija bude bolje mesto za život svih nas i ako on misli da je ovo pravi tim koji treba da vodi Srbiju, to mislim i ja i to treba da mislimo svi. Hvala lepo. **Maja Gojković** Hvala.Reč

Molim za tišinu.Da li ste vi ovde zbog rada u parlamentu ili zbog toga što neko ima tehničke neke probleme?Ako vam se govori, govorite, ako ne, obavestite me da mogu da dam poslanicima koji žele da rade. Kao ministar za državnu upravu na nezakonit način ste zaključili jedinstveni birački spisak jer su štampani izvodi za biračka mesta bili skenirani bez svojeručnog potpisa i otiska pečata.To nije u skladu sa zakonom, na šta smo i ukazivali u RIK. To su falsifikati, pri čemu su štampani izvodi za KiM bili netačni i nepotpuni. To je, inače, i krivično delo sastavljanja netačnih biračkih spiskova. Zaprećena kazna je do tri godine zatvora. Evo je i krivična prijava podneta protiv vas, upravo danas, ja sam je podneo Prvom osnovnom tužilaštvu. Znači, dobićete je verovatno na uvid.Dalje, ovde dosta govorite o radu ministarstva i naročito o e-inspektoru. To je ovaj program gde povezujete upravne inspekcije. Hteo bih da se osvrnem na to. Decembra meseca, 16.12, na tenderu posao je dobila firma „Prointer“. To je firma Slobe Kvrgića i Slaviše Kokeze. Međutim, vi poništavate taj tender gde su oni ponudili 130 miliona dinara i 27.3. na novom tenderu dajete posao firmi „Emetel solušn Znači, Slaviša Kokeza i Sloba Kvrgić su nudili 130 miliona dinara, „Emetel“ je ponudio 200 miliona dinara i dobio je posao.Građani da znaju, najveći posao se dobija na održavanju softvera. Tu je najveći novac, jer na održavanju jedino ponuđač može ga održavati, ali pre svega e-inspektor omogućava vlasniku uvid u sve moguće upravne postupke, ogromnu moć informacija. Firma „Emetel“ je u vlasništvu Nenada Kovača, zvanog Neša roming. U kakvom ste odnosu sa Nenadom Kovačom? Da li ga lično poznajete? On je kum Nikole Petrovića, koji je kum Aleksandra Vučića, čovek čije smo razgovore puštali iz operacije „balkanski ratnik“, da je prao novac za Darka Šarića.Zanimljivo, on kupuje firmu od Tahira Hasanovića „Certus“ 2007. godine, to je ova za mobilno plaćanje, i pripaja je „Lanusu“, koja je vlasnik „Busplusa“, tako da je višestruka povezanost.Sada vas pitam, svojevremeno je bila afera „Kontinental vinc“, da li je Nenad Kovač čovek koji je tražio reket od „Kontinental vinca“? Vi ste govorili istinu kada ste rekli da Nikola Petrović nije tražio taj reket, jer Nikola nije to radio, ali je to radio Nenad Kovač. On je to radio još u vreme Mikija Rakića. Sve strane ambasade i sve firme koje posluju sa „Telekomom“, sa telekomunikacijama, sa energetikom u Srbiji, znaju za saradnicu Nenada Kovača, koja sa beležnicom obilazi, kaže koliko se uvećavaju fakture i gde se uplaćuje razlika za dobijanje posla sa javnim preduzećima. To radi Nenad Kovač. Bojan Pajtić nije smeo, naravno, njega da poveže, zbog njihovih veza. Ali, odgovorite, da li je Nenad Kovač tražio reket?Gde je iskaz Lidije Udovički, koja je pominje, njega, a ne Nikolu Petrovića? Znači, njemu ste dali posao, oteli ste od Kokeze i Slobe Kvrgića i dali ste njemu e-inspektor.Zašto selite direktorat za e-poslovanje u svoju nadležnost? Da li možda zbog posla USAID sa pravosuđem, vrednog 15 miliona evra, gde će se USAID-u omogućiti uvid u sve postupke pred sudovima u Srbiji? Kome nameravate da date, da li ponovo Nenadu Kovaču nameravate da date taj posao?E, tu dolazim do toga zašto čestitam Aleksandru Vučiću i zašto čestitam njemu na predlogu da vi budete mandatar. „Kontinental vinc“ mu je bio kamen o vratu. Sa tom aferom on je bio u problemu i bio je ucenjen. Mogao je on da postavi nekog drugoga. I Zorana Mihajlović ima iste kvalifikacije kao i vi, iste strane sponzore i mentore, a mnogo je jača i duže u Vladi nego vi, ali vi ste bili pravo rešenje, zato što već od sutra vi više ne možete da budete svedok za „Kontinental vinc“. Vaš kredibilitet će biti mnogo manji od kredibiliteta jednog Velimira Ilića, da izjavite da je Nenad Kovač čovek koji je tražio reket. I tu je genijalnost Aleksandra Vučića. On je prešao iz „Kota“, iz strane ambasade i izvukao se iz neprijatne situacije. Za tri, četiri meseca, za šest meseci, kada vi ne budete više ništa u ovoj državi, on je izašao potpuno slobodan iz ove afere i bravo za Aleksandra Vučića.Sada mi je jasno otkud Vesić, otkud takvi likovi u vašoj vlasti. To je dobro za njega lično, ali je katastrofa za građane Srbije. Dveri se bore protiv takve politike i protiv takvog kriminala. Dakle, jedino što nismo čuli u ovo kratko, zanimljivo vreme, fantastično izlaganje, je da reptili vladaju svetom, a samo nadareni mogu da ih vide. To To je jedina teorija zavere koju mi nismo čuli u ovih dva minuta.Za stranu službu, pretpostavljam da mislite na ovu što je kolega juče pomenuo da sam radila u srpskom … centru,

lepo je spinovati istinu, ovo sve zvuči bombastično, fantastično. Dakle, e-inspektor je tender koji je bio otvoren, još uvek nije zatvoren zato što su u postupku žalbe, mislim treći ili četvrti krug, kako je to već dozvoljeno po Zakonu o javnim nabavkama, potpuno otvoren, potpuno transparentan. Četiri konzorcijuma su se prijavila, a komisiji koju je oformila Direkcija za e-upravu, stručni saradnik u tome, po zahtevu Komisije za zaštitu prava ponuđača je Elektrotehnički fakultet Beograd. Pretpostavljam da ste sada, posle toga što ste rekli da je SPC strana služba, i Elektrotehnički fakultet firma Nenada Kovača. Hvala. **Maja

…)Jako sam se uplašila. Evo, ne znam da li da napustim sednicu, neko drugi da vodi.Nemojte da vičete.(Srđan vam opomenu zato što se ponašate na način koji je neprimeren jednom poslaniku.(Srđan strah.)Pustite vi mene da vodim sednicu. Saslušala sam, kao i svi ostali, u vremenu osam minuta i 35 sekundi vaš govor, gde ste izneli

vam niko nije isključio. Lepo sam vas zamolila da sednete, bolje bi vas čuli građani